Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za šport Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske koja je predložila ovu odluku temeljem članka 4. Zakona o športu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Nacionalno vijeće za šport proizlazi iz Zakona o športu. Sastoji se od predsjednika i 12 članova Nacionalnog vijeća. Predsjednika i 6 članova imenuje, donosi se na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Tri člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog para olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog športskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo je već početkom 2007. raspisalo prvi javni poziv za predlaganje kandidata. Međutim, radi proteka vremena neki od kandidata koji su se javili na prvi javni poziv nisu više na funkcijama na temelju kojih su predloženi pa je odlučeno ponovno raspisivanje u travnju 2009. godine. Temeljem javnog poziva od 8. svibnja 2009. godine pristiglo je 26 kandidatura za predsjednika i 6 članova prvog saziva Nacionalnog vijeća za šport. Za predsjednicu prvog saziva Nacionalnog vijeća za šport predlaže se Danira Bilić. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Proslavljena je košarkašica. Tri puta je proglašena najboljom košarkašicom Europe. Nositeljica je dvije srebrne medalje sa europskih prvenstava, olimpijskog srebra, svjetskog srebra, tri državna prvenstva, pet državnih kupova. Dobitnica je najviše državne nagrade za šport u RH Franjo Bučar. Dobitnica je trofeja Međunarodnog olimpijskog odbora "Žene i šport za Europu", zastupnica je u Hrvatskom saboru u razdoblju od 2004., 2005., a od 2005. godine je zastupnica i potpredsjednica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gdje je i na funkciji potpredsjednice Odbora za obrazovanje i šport. Za članove Vijeća predlažu se: Marija Anzulović, viši športski trener odbojke. Proslavljena je odbojkašica u razdoblju od '84. do 2001. godine osvojila je kup prvaka Europe, zlato na mediteranskim igrama, 10 državnih prvenstava, 7 državnih kupova. Drugi član je Damir Poljak, diplomirani pravnik, glavni tajnik Hrvatskog rukometnog saveza. Za vrijeme njegovog mandata ostvareni su mnogi športski i organizacijski uspjesi Hrvatske rukometne reprezentacije, kao što su prvaci svijeta 2003., viceprvaci svijeta 2005. i 2009., olimpijski pobjednici 2004. godine, viceprvaci Europe 2008. i 2010., organizacija Europskog prvenstva za muškarce 2000. godine, organizacija Svjetskog prvenstva za žene 2003. godine, organizacija svjetskog prvenstva za muškarce 2009. godine. Od 2006. godine član je Izvršnog odbora Europske rukometne federacije. Treći član je Gordan Kožulj, diplomirao političku ekonomiju na sveučilištu Berkley u Kaliforniji, vrhunski športaš prve kategorije, osvajač mnogih medalja na europskim prvenstvima 3 zlatne, 5 srebrnih i dvije brončane, na svjetskim prvenstvima jedna zlatna, jedna srebrna medalja, europski rekorder u plivanju leđnim stilom u disciplini na 100 metara, svjetski rekorder u plivanju leđnim stilom na 200 metara, sudjelovao na četiri olimpijade, odlikovan je redom Danice Hrvatske slikom Franje Bučara, te najvišom državnom nagradom za šport u Republici Hrvatskoj Franjo Bučar. Četvrti je Ratko Rudić, viši športski trener, najtrofejniji vaterpolski trener u Hrvatskoj, jedini vaterpolski trener na svijetu koji je sa tri različite reprezentacije osvojio naslov svjetskog prvaka, te jedini koji je četiri puta zaredom osvojio medalje na olimpijskim igrama. Osvojio je tri olimpijska zlata, olimpijsku broncu, tri zlata na svjetskim prvenstvima, dva europska zlata, dva europska srebra, dva srebra na svjetskim kupovima, te mnogih drugih medalja na velikim međunarodnim natjecanjima. Dobitnik je najveće državne nagrade za šport u Republici Hrvatskoj Franjo Bučar. Član je kuće slavnih u plivačkim športovima. Peti je Valentin Barešić, doktor znanosti, viši predavač na Kineziološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, autor i koautor značajnih znanstvenih i stručnih radova iz područja nogometa. I sedmi Zoran Primorac, pardon šesti, član Zoran Primorac, viši športski trener, športaš prve kategorije, proslavljeni stolnotenisač, sudionik na šest olimpijskih igara, osvajač srebrne medalje na olimpijskim igrama u parovima, dva puta osvajač zlatne medalje na svjetskim kupovima, tri puta srebrni i tri puta brončani na svjetskim prvenstvima, dvostruki prvak Europe, pet puta srebrni na europskim prvenstvima, i osvajač 8 brončanih medalja na europskim prvenstvima, te mnogih drugih medalja na velikim međunarodnim natjecanjima. Dopredsjednik je Hrvatskog stolnoteniskog saveza od 2004. do 2006., predsjednik komisije za igrače svjetske stolnoteniske federacije, te predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog kluba olimpijaca. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je sukladno članku 4. Zakona o športu zaprimilo i prijedloge Hrvatskog olimpijskog odbora koje je predložilo magistra znanosti Zlatka Matešu, Antuna Vrdoljaka, i Slavka Golužu. Hrvatski paraolimpijski odbor predložio je Ratka Kovačića, Hrvatski športski savez gluhih predložio je magistra znanosti Slavka Podgorelca, a Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu predložio je profesora doktora znanosti Dragana Milanovića. Nacionalno vijeće za sport u ovom sastavu vjerujemo sa svim navedenim referencama članova športskim i javnim ugledom zavrjeđuje i vašu podršku. Hvala vam lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. Klub HDZ-a, gospodin …/Ne razumije se./… vaterpolo saveza gospodin zastupnik Perica Bukić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja, cijenjeni kolege zastupnici. kao saborski zastupnik, ali još i više kao športaš izrazim iznimno zadovoljstvo što smo, rekao bih napokon na stolove dobili prijedlog osnivanja i odabira članova Nacionalnog vijeća za sport. Zbog čega mi u klubu HDZ-a mislimo da je to jako važno, pa čak i u ovim vremenima kad se cijela država bavi sa nizom ozbiljnih gospodarskih i socijalnih tema i problema. upravo iz razloga što je Vlada na najkonkretniji način, dakle prijedlogom formiranja Nacionalnog vijeća za sport prepoznala i potvrdila važnost i ulogu sporta, te tako omogućila stvaranje preduvjeta za rješavanje nagomilanih problema u sportu, počev od sustava financiranja sporta, brige o sportu, školama, i na sveučilištima, rekreativnom sportu, pa do opstanka vrhunskog sporta, brige o sportskim objektima i Koliko god načelno sport imao potporu svih nas mislim da je važno još jednom naglasiti značaj sporta jer je sport prevažan da bio prepušten improvizaciji ili snalaženju pojedinaca. Nabrojati ću samo neke od razloga zbog kojega je osnivanje Nacionalnog vijeća za sport od silne važnosti za sport i sportaše, i od kojega svi mi koji smo na bilo koji način vezani uz sport jako puno očekujemo. Dakle na stotine tisuća ljudi je u sport uključeno direktno rekreativnim ili profesionalnim bavljenjem sportom, a u milijunima brojeno je indirektno vezano uz sport, bilo kroz praćenje sportskih događanja na sportskim borilištima, bilo preko medija, televizije ili Sport zauzima najmanje 20-ak posto prostora svih medija, bilo pisanih, bilo putem radio ili tv prijenosa. Mislim da bi bilo …/Ne razumije se./… napraviti jednu studiju o značaju sportskih natjecanja i događanja, primjerice za popunjenost hotela, restorana, rada turističkih agencija ili cestovni i zračni promet. Također mislim da ne treba posebno naglašavati da najveći utjecaj na zdravlje populacije dugoročno i sustavno ima upravo sport. Jučer smo primjerice u emisiji "Otvoreno" imali prigodu čuti kolika se ogromna sredstva troše na lijekove i bilo bi značajno i vrijedno dobiti informaciju koliko ti mladi ljudi koji se bave sportom, koliko uštede u zdravstvu upravo aktivnim bavljenjem sportom. Sport je također i najbolji način uključivanja osoba s invaliditetom u svakodnevni život. Sport, posebno kod mladih ljudi ima ogromnu ulogu u odgoju i obrazovanju, samopouzdanju i vjeri u sebe. Sport je nadalje i najbolje sredstvo u borbi protiv svih vrsta ovisnosti, znači duhana, alkohola, droge i sličnog, i sport je što najbolje vidimo po ulaganjima u sport od najvećih svjetskih sila pa do malih država također i najbolja i najuspješnija promidžba, kako grada i regije, tako posebno nacije i države. Možemo naravno nastaviti i o ulozi i važnosti sporta općenito u turizmu, u gospodarstvu, zdravstvu itd., ali i o povezanosti vrhunskog sporta, i masovnog sporta sa sportom djece i mladih. Sve nabrojeno su činjenice koje svi mi dobro znamo, ali na žalost nedovoljno razmišljamo o svim tim pozitivnim efektima sporta, te posebno da se rezultati u sportu, a tu najmanje mislim na same sportske rezultate, dakle da se ti pozitivni učinci sporta ne događaju sami od sebi već da je nužan sustav, briga o sportu u svim segmentima. Po svoj definiciji Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Ono raspravlja o pitanjima od značaja za sport, te potiče i predlaže donošenje mjera za unapređenje sporta. Također daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o nacrtu prijedloga nacionalnog programa sporta. Taj program bi se trebao raditi kao program od 8 godina kao dokument kojem se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja sporta, utvrđuju se aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća. Određuju se nositelji zadaća te kontrola njegove provedbe. Ono što je ključno ... Nacionalnog programa sporta je broj jedan program stvaranja uvjeta za bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu, program stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata Hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima, te programe stvaranja uvjeta za rekreativno bavljenje sportom radi poboljšanja zdravlja građana. Dalje, Nacionalno vijeće utvrđuje i prioritetne projekte i elaborate i studije za njihovo financiranje u sustavu javnih potreba u sportu. Utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša. Daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i utvrđuje uvjete koje mora ispuniti ustanove za obrazovanja kadrova u sportu. Utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju sportskih građevina na razini države, daje mišljenje i preporuke na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport, daje mišljenje o nacrtu prijedloga mreže sportskih građevina itd. Iz svega ovog nabrojenog mislim da je očita važnost Nacionalnog vijeća za sport i nadam se da će ono imati punu potporu i Vlade i ministarstava, ali svih nas u Saboru u provođenju svoje zadaće. Dakle, evo nekoliko rečenica o predloženim članovima Nacionalnog vijeća kako smo čuli od predlagatelja, od državne tajnice, tajnice, tj. predsjednicu i članove vijeća za sport sukladno članku 4. Zakona o sportu imenuje Hrvatski sabor. I to predsjednika i 6 članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, jednog člana prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jednog člana prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih i jednog člana prijedlog Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Osobno dobro poznajem sve malo prije navedene predložene članove i moram izraziti svoje zadovoljstvo i prijedlogom kako za predsjednicu Vijeća Danira Bilić koja je predložena, osobno je poznam iz istog smo grada, znači kao sportašica, ali i nakon svoje sportske karijere obnašala niz funkcija na kojima je demonstrirala profesionalnost ali i razborito korektno znanje. Mislim da je odličan izbor za predsjednicu ovog Vijeća. Ali i svi ostali kandidati koji su posvetili život sportu, svako u svom djelokrugu ostvarili zavidne uspjehe i rezultate, tako da sam uvjeren da ćemo napokon dobiti tijelo koje će imati i ovlasti i mogućnosti i naravno i znanja i sposobnosti skrbiti o svim potrebnim segmentima razvoja i napretka sporta u Hrvatskoj. Za kraj, uvjeren sam da ćemo se složiti kako je jako malo događaja koji mogu u trenutku pokrenuti naciju kao što su to sportski rezultati, kako pojedinaca tako i naših nacionalnih selekcija. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana gospođo državna tajnice. Konačno za ovu Odluku Zakon o sportu temeljem kojeg imenujemo ovo Nacionalno vijeće za sport je stupio na snagu negdje koncem lipnja 2006. godine dakle prije gotovo 4 godine. Po tom zakonu nacionalno vijeće za sport je trebalo biti imenovano u roku čini mi se 9 mjeseci od donošenja Zakona, i naši predlagatelji su zakasnili samo nešto manje u tri i pol godine u predlaganju ovog tijela. Ja se slažem sa kolegom Bukićem da se radi o izrazito važnom tijelu koje izrazito važnu ulogu ima i tim više mislim da ovdje u Saboru zaslužujemo odgovor predlagatelja zašto se s tako imenovanjem tako važnoga tijela koje ima izrazito važne zadaće kasni više od tri godine? Kao zastupnica sam početkom 2008. godine uputila zastupničko pitanje na tu temu Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta i dobili smo odgovor da samo što imenovanje se nije dogodilo eto moralo je to to samo što nije, trajalo je negdje dvije godine, stoga mi iz SDP-a prvo tražimo odgovor zašto je trebalo tri i pol godine da se to, da dođe na prijedlog imenovanje predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za sport odnosno zašto se do sada nije poštivao Zakon. Isto tako nije to jedina odluka koja je trebala biti donesena temeljem Zakona o sportu, mnoge druge odluke koje su morale biti donesene prije nekoliko godina nisu donesene, recimo primjerice mreža sportskih građevina, a da smo ih imali i da smo ih donijeli u roku u kojem je to moralo biti doneseno u Hrvatskom saboru, onda brojnih prijepora, uredbi Vlade, posebnih odluka ne bismo imali kada smo gradili dvorane za Svjetsko rukometno prvenstvo. Dakle, tu ima mnogo više problema nego što je ovo samo formalna odluka. Na žalost ova odluka ima formalnih nedostataka. Prema članku 91. samog Zakona o sportu kod prvog imenovanja Nacionalnog vijeća za sport, a ovo jest prvo imenovanje, moramo odlučiti kojih se to šest članova bira na razdoblje od 2 godine, a kojih 6 na razdoblje od 4 godine, toga u prijedlogu odluke nema, stoga ovakvu odluku ne možemo izglasati jer je suprotna Zakonu, moramo dobiti na neki način odgovor koji od ovih 12 predloženika će dobiti imenovanje na 6 a koji na 12 godina. Jedno od možda važnijih uloga Nacionalnog vijeća za sport je donošenje, odnosno davanje mišljenja, igranje vrlo važne uloge u donošenju programa sporta koji bi trebao biti zapravo ključni dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće prvenstveno razvojne u sportskim aktivnostima. Odnosno koji su to nositelji, koja su to financijska sredstva, a s druge strane koje su to smjernice za donošenje javnih potreba u sportu. Naravno, Nacionalni program sporta iako nam iako nam ga je Vlada u Hrvatskom saboru davno trebala predložiti, ne samo da ga nije predložila i da ga nismo donijeli, nego čini mi se da se na njemu uopće niti ne radi, a da ne govorim onda svake godine prilikom donošenja Državnog proračuna također prema Zakonu o sportu moramo donositi program javnih potreba u sportu kojeg unatoč tome što smo Zakon donijeli prije četiri godine, unatoč tome što smo imali četiri proračuna od tada nismo donijeli niti jedanput. Takav odnos prema provođenju Zakona o sportu zapravo pokazuje da, s jedne strane, osim one jednog malog vidljivog dijela sporta koji se uglavnom svodi na muški nogomet koji se ne može pohvaliti niti niti rezultatima, a bome niti posebnim sportskim manirama, nama zapravo, odnosno Vladi, nije osobito stalo do razvoja onog zdravog dijela sporta. Prvenstveno rekreativnog sporta, prvenstveno onog sporta koji nije nužno u profesionalnim kategorijama i to jedinog sporta koji utječe i može pozitivno utjecati na zdravlje. Osobno, a vjerujem i kolege koji su se profesionalno ili manje profesionalno bavili sportom znaju da je zapravo profesionalni sport onaj sport koji ljude čini invalidima, a da zapravo je onaj samo rekreativni sport onaj koji ljude čini zdravijima. I to bi negdje trebao biti prioritet i rada ovoga vijeća, ali i samog Nacionalnog programa sporta. ja se nadam da će negdje u izlaganju državna tajnica dati odgovore na ova pitanja. Obzirom da mislim da se možemo složiti da ključna, zapravo cilj razvoja sporta i onoga što sport u Hrvatskoj treba biti je sport djece, sport mladih, sport žena, rekreativni sport koji se radi radi zdravlja i da na njemu mora biti prioritet. Financijski, medijski, stručni i svakakav drugačiji. Dok god takvog nacionalnog programa koji nema nekakav komercijalni interes u onom smislu da su za njega zainteresirani i oglašivači i mediji neće biti na takav način izglasan ovdje u Saboru i imati potvrdu i potporu, da tako kažem, politike da se može odjelotvoriti u svakodnevnici. Nama će ona parola "Sportom protiv zdravlja" i "Svi za sport" ostati ipak samo parola kao i mnoge neprovedene stvari iz samog Zakona o sportu. Unatoč tome što su davno, davno već trebale biti provedene. I možda na samome kraju, ali ne i najmanje važno, ova odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport je u suprotnosti i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, pohvalno je da konačno imamo jedno tijelo kojim će predsjedavati žena vrhunska sportašica, međutim po tom zakonu svako tijelo koje imenuje Hrvatski sabor mora imati najmanje 40% osoba svakoga spola. Nama u SDP-u se čini da je to osobito važno za sport, osobito važno u onom u onom dijelu pozitivnog utjecaja koji sport može imati posebno na zdravlje žena. Dakle, odluka ima dosta ozbiljnih problema. Za nas u SDP-u mnoga imena sa ovog popisa iz ovog prijedloga nisu sporna i u tom smislu ako se isprave ove neke negativnosti možemo čista srca podržati ovu odluku. Iako bismo radije, posebno u ovom dijelu gdje su predlagatelji druge institucije mimo Vlade vidjeli i osobe koje su se istakle i u amaterskom sportu, osobe koje su možda i mlađe i produktivnije, inovativnije u smislu razvoja sporta sve iz samog cilja da zapravo Nacionalno vijeće za sport kao najviše stručno tijelo obavlja posao i proaktivno,

Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja ću nakon izlaganja kolegice Lugarić znatno skratiti svoje

ove godine u svibnju evo dobili te prijedloge na klupe. Ja mislim da tu ne treba puno komentirati nego bih vam kao sveučilišni profesor zbog profesionalne deformacije vama svima postavio jedno pitanje. Postavit ću ga po harwardskom sustavu gdje studentima ponudimo 5 odgovora i oni imaju obvezu zaokružiti onaj odgovor koji smatraju točnim. Pa evo otprilike kako izgleda to jedno jedino pitanje s kojim ću i završiti ovo izlaganje. Prvi ponuđeni odgovor – Vlada je brzo raspisala natječaj u skladu sa Zakonom o športu. Drugi ponuđeni odgovor – Vlada i Hrvatski sabor time su pokazali brigu za učinkovito provođenje zakona. Treći ponuđeni odgovor – Vlada i Hrvatski sabor ovime pokazuju posebnu brigu za šport. Četvrti ponuđeni odgovor – prema odabiru predsjednice i članova Nacionalnog vijeća nismo dozvolili da politika umiješa svoje prste u šport. I peto od mogućih 5 ponuđenih odgovora – predloženi športaši zaslužuju biti članovi Nacionalnog vijeća i korektno predstavljaju različite športove. Kolegice i kolege bez obzira koje ste vi pitanje zaokružili kao točno Hrvatska narodna stranka, odnosno klub HNS-a i HSU podržat će ovaj prijedlog zakona zato jer šport dobiva ocjenu 5, ali politika ocjenu 2. Hvala lijepo.

Ja moram priznati da sam strahovito iznenađen ovim prijedlogom u imenovanja predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za šport. A sad ću to svoje iznenađenje obrazložiti. Prijedlog imenovanja poziva se na članak 4. stavak 1. Zakona o športu. Taj zakon je objavljen u "Narodnim novinama" 28. lipnja 2006. godine. Prema čl. 3. toga zakona imenovanje ovoga vijeća je trebalo biti najkasnije do 6. siječnja 2007. godine. Ponavljam, Vlada Republike Hrvatske Hrvatskom saboru je morala predložiti imenovanje ovoga vijeća najkasnije do 6. siječnja 2007. godine. Ako mi u Međimurju imamo točni kalendar sad je svibanj 2010. 24. studenog 2009. ministru resornom sam postavio jedno zastupničko pitanje. Kada će predložiti imenovanje članova Nacionalnog vijeća i kada će se predložiti i donijeti Nacionalni program športa koji je najvažniji dokumenat za provedbu Zakona o športu? Pretpostavljam da je u pisanju odgovora sudjelovalo netko tko sjedi u ime Vlade ovdje, a pisani je 30. prosinca 2009. 30. prosinca 2009. dakle dan prije stare godine i dozvolite da vam citiram što mi je u odgovoru ministar Radovan Fuchs odgovorio. Dakle, ja ga pitam, kada će predložiti imenovanje vijeća? I ministar piše meni sljedeće: "Nadalje, sukladno odredbi članka 3. Zakona o športu Nacionalno vijeće za šport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu športa u Republici Hrvatskoj, raspravlja o pitanjima od značaja za šport te predlaže i potiče donošenje mjera unapređenja športa. Sukladno odredbi članka 4. istoga zakona Nacionalno vijeće za šport za šport ima predsjednika i 12 članova koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i predsjednika i 6 članova na prijedlog Vlade, 3 člana na prijedlog Olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog športskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta ... isto u Zagrebu". Ja inače to nisam znao jer sam nepismen i ne znam pročitati zakon, te ministar nastavlja sa terapijom koja glasi ovako citiram: "Budući da je riječ o najvišem stručnom tijelu koji brine za razvoj, kvalitetu i unapređenje športa u Republici Hrvatskoj, izbor članova tijela je zahtjevan proces od izuzetnog značaja za daljnji razvoj športa. I nakon što svi predlagatelji previđeni navedenom odredbom Zakona o športu odaberu kandidate za imenovanje u Nacionalno vijeće za šport predložit će se njihovo imenovanje Hrvatskom saboru". Od 28. lipnja 2006. godine to izuzetno važno tijelo za šport u Republici Hrvatskoj nije se moglo imenovati, jer svi oni zakonom ovlašteni predlagatelji, to je tako zahtjevni proces bio da do svibnja 2010. nisu mogli predložiti 12 ljudi. A znate zašto je ovo Nacionalno vijeće još bitno? Da bi Sabor usvojio Nacionalni program za šport, čije donošenje je isteklo 2007. ako se ne varam u travnju mjesecu. Nakon ovakvog bezobraznog odgovora ministra koji meni citira zakonske odredbe, postavio sam dopunsko pitanje. A propos odgovor na prvo pitanje nije došlo u poslovničkom roku ali to nikoga ne zabrinjava ni u Vladi i u Saboru. i 17. ožujka 2010. dobivam odgovor na dopunsko pitanje koje potpisuje isti taj ministar Fuchs. Preskačem citiranje zakonskih odredba, naglašavanje značaja nacionalnog vijeća i velike brige Vlade, a posebice ljudi zaposlenih u ministarstvu koji se bave razvojem športa i zato primaju plaću, da su uspjeli pokrenuti proces imenovanja. Dakle, to je bilo napisano sredinom ožujka i tako je brzo tekao proces da ste evo u svibnju došli s prijedlogom imenovanja članova nacionalnog vijeća. O članovima neću reći ništa, jer kako god upozoravali na problem športa u Hrvatskoj sa svih aspekata, ispada da je to politiziranje, jer o nogometu smije govoriti samo Marković i Srebrić, ... sporta samo predsjednik Olimpijskog odbora, a svi ostali smo diletanti. Jedino kaj moramo odobravati novac iz državnog proračuna i plaćati na stotine i tisuće specijalaca da da naprave red na Maksimiru kada je 400 gledatelja, onda je tamo tisuću specijalaca. Ali pustimo na stranu. U tim istim pitanjima pitao sam ministra Fuchsa, kada će predložiti Vlada Saboru Nacionalni program za šport? Zakon o športu usvojen je 2006., rok donošenja programa bio je 9 mjeseci. Bez nacionalnog programa i ovog vijeća 60% Zakona o športu je škart neprovedivo. Najveći lumen, pronađite ga, postojeći Zakon o športu ne može provoditi. To je bilo ovdje govoreno kada je zakon i tadašnji ministar predlagao taj zakon i svaka kritika toga zakona bila je proglašavana napadom na Vladu i ministra koji je bio jako dobar dok je bio član HDZ-a, kada je iz HDZ-a izašao postao je škart. Sada mi recite gospođo i gospodine iz Vlade, gdje je Nacionalni program za šport? Gdje je nacionalni program, jer bez nacionalnog programa ovo vijeće nema smisla. Što će oni raditi? Pobirati dnevnice i troškove stvarati. Gdje je nacionalni program? Lipanj 2006. zakon, rok 9 mjeseci. I ubuduće da vam dam odluku koju bi vam inače gospodin Šeks sigurno šapnuo. Kada nešto ne možete u zakonskom roku provesti, onda nije vaše pravo saborskom zastupniku pisati kako je to strašno zahtjevan proces koji dugo traje, nego kada zeznete stvar i u roku ne provedete zakon, predložite izmjenu ili dopunu članka zakona koji govori o provedbenim radnjama i produžite rokove imenovanja vijeća, usvajanje nacionalnog program. Onda bi bilo korektno koji ste to pisali ministru ove odgovore, da ste ministru savjetovali da Saboru predloži izmjene Zakona o športu i produži rokove imenovanja ovoga vijeća i rokove donošenja nacionalnog programa. To niste napravili. Vi ste u debelom prekršaju, jer od travnja 2007. nemate Nacionalni program o športu a trebao je biti predložen ovom Saboru. Ako ne znate napisati prijedlog dopuna zakona o produženju rokova, a rokove je Vlada u zakonu pisala a ne Sabor, Vlada je predložila takav zakon, ja ću vam bez ikakve naknade napraviti tekst Zakona o športu da si produžite rokove, tako da u idućem zakonu imate rok za imenovanje članova vijeća 10 godina, a za donošenje nacionalnog programa 19 godina. Hvala Hvala. Evo prijedlog u misiji dobre volje gospodina zastupnika. Kolegice Ingrid neće to biti nadripisarstvo jel tako. Niste bili skoncentrirani na raspravu kolege Lesara vidim jer ova izgleda zvuči kao da niste pažljivo slušali raspravu. Gospodin zastupnik Perica Bukić. Izvolite. **Bukić, Perica (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja, cijenjeni kolege zastupnici. Evo na početku ću kratko prokomentirati moje kolege. Činjenica je, što ste svi naglasili, da se kasni sa i u odnosu na Zakon o sportu kasni se sa osnivanjem ovog nacionalnog vijeća, ali ja sam ipak očekivao da se kaže koja rečenica o zaista pravoj važnosti sporta, o važnosti ovog nacionalnog vijeća i o onim problemima koji tište sport u Hrvatskoj. Dobili smo informaciju da su vrhunski sportaši, gdje i sebe smatram prozvanim, da su invalidi, da je jedini aktivan i pravi način bavljenja sportom rekreativan što je jedna užasna poruka od strane moje kolegice Lugarić. Koliko god da je trebala biti metaforička, ali mislim da se ipak treba pazit malo sa takvim načinom komuniciranja. Vrhunski sport naravno da ima svojih povreda u određenim pojedinačnim slučajevima, ali generalno nazvati vrhunske sportaše i uopće bavljenje vrhunskim sportom da dovodi do invalidnosti mislim da je apsolutno neprimjereno. U ime kluba sam nabrojio sve one razloge, nadam se da smo ih čuli, zbog kojih je sport rekao bih prevažan te značaj osnivanja nacionalnog vijeća za sport, dok bi u ovom pojedinačnom obraćanju htio naglasiti kako se osnivanje ovog vijeća događa u trenucima kad je status sporta gotovo bih rekao ugrožen u svim svojim pojavnim oblicima. Od problema financiranja nacionalnih saveza, stanja u sportskim klubovima i udrugama koji su nositelji i masovnosti i kvalitete, ulaganje u individualne sportove, statusa sporta u javnosti i medijima gdje nažalost dominiraju negativni napisi i komentari, gdje se gotovo ne mogu sjetiti nekog pozitivnog izvještaja, intervjua ili reportaže. ne znam da li se upoznati sa situacijom da je npr. Hrvatska radiotelevizija jednostrano raskinula sponzorski ugovor sa Hrvatskim olimpijskim odborom. Znači, pitanje statusa sporta i u medijima mislim da je iznimno važno. Ponovit ću jer mislim da je bitno za naglasiti, sport obzirom na značaj i važnost zaslužuje više brige i pažnje i naravno vezano uz to i ukupno bolji status u društvu. Iskoristit ću ovu prigodu i zahvaliti predsjednici Vlade na razumijevanju za sport koji se ogleda i u ovom činu inicijative osnivanja nacionalnog vijeća za sport, ali i u direktnom angažmanu i rješavanju akutnih problema u sportu, bio to slučaj problema vezanih za organizaciju europskog prvenstva u vaterpolu čemu sam osobno svjedočio ili angažman u predlaganju mjera vezanih uz sprečavanje nereda na sportskim borilištima ili slično. Naravno da smo činom odnosno da ćemo činom osnivanja ovog nacionalnog vijeća za sport na samom početku puta sustavnog rješavanja problema sporta i da stvaramo tek zakonski i organizacijski okvir za sve ono potrebno da bi se u budućnosti radovali uspjesima hrvatskih sportaša na najvećim sportskim natjecanjima. Niz je otvorenih pitanja kojima će se morati pozabaviti ovo nacionalno vijeće za sport. Navest ću samo neke od najizraženijih, najvažnijih. Znači, status sporta. se ne razumije./… trebati dati odgovor na pitanje koliko je uopće primjeren položaj sporta unutar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ne bi li primjerice sport zaslužio ako ne samostalno ministarstvo ono bar državnu upravu za sport sa državnim tajnikom koji će biti nazočan sjednicama Vlade s nekoliko pomoćnika koji će brinuti za sport po segmentima, od financijskog dijela, školskog, srednjoškolskog, rekreativnog sporta, vrhunskog sporta, pomoćnika koji će biti zaduženi za stvaranje mreže sportskih objekata i slično Također, takva uprava bi imala i svoju samostalnu proračunsku jedinicu što znamo koliko bi pripomoglo statusu i rješavanju problema financiranja sporta. Ključno pitanje u opstanku i razvoju sporta je upravo sustavno financiranje sporta. Konkretno, koliko je planirano da se npr. sportski i nacionalni savezi financiraju samo manjim dijelom iz sustava, a preko 70% financijskih potreba tih saveza je prepušteno snalaženju pojedinaca. Bit ću još konkretniji, koliko je planirano da primjerice financiranje Hrvatskog vaterpolskog saveza ovisi o mom osobnom angažmanu u politici i naravno vezano na to o količini sredstava koje ću ili pak neću uspjeti prikupiti. Slična je naravno situacija i financiranje rekreativnog i školskog sporta. Nisu li takvi nacionalni savezi interes države, društva, svih nas. Položaj klubova u sustavu sporta. Čak i površnim praćenjem sporta ne može nam promaći koliko je aktualna kriza utjecala na financijske, a s tim usko vezano i na organizacijske probleme u savezima i klubovima. Koliko je klubova pred gašenjem, stečajem. Moram naglasiti da su upravo klubovi temelj na kojem počiva cijeli sport. Klubovi stvaraju igrače i individualnim sportovima također natjecatelje, brinu o odgoju svih dobnih kategorija, imaju ključnu ulogu u svim fazama odrastanja tih mladih ljudi. Klubovi su također i rasadnik igrača otkuda nam i nacionalne reprezentacije vuku kvalitet. Upravo to je razlog nužnosti stvaranja novih zakonskih prijedloga koji će i nadalje omogućiti klubovima i bolji status i opstanak u sustavu financiranja gradova i općina. se ne razumije./… sportaši. Jedna smo od rijetkih zemalja u okruženju koja ovaj problem nije sustavno riješila. Naime, ovdje se radi o sportašima koji su osvajali olimpijske medalje, postigli najviše što se u sportu uopće može, a da se to postignuće nije vrednovalo kroz bilo kakvu materijalnu sigurnost, vezano na egzistencijalni problem većine takvih sportaša, ali i pravičnu naknadu odnosno nagradu za ostvareno. Sasvim je pogrešno ovo gledati kroz prizmu nekolicine uspješnih sportaša iz bogatijih sportova kad znamo da su takva rezultate, dakle olimpijske medalje osvajali uglavnom upravo sportaši iz manje atraktivnih sportova. I čisto javnosti radi, takvih je sportaša ukupno u Hrvatskoj 90-tak. Posebno vrijedan učinak takva naknada bi imala i kao ogledan motiv za nastupe u reprezentaciji mladim sportašima koji tek dolaze, ali i kao motiv već afirmiranim sportašima. Uvjeren sam da primjerice Damir Bujić nikad ne bi razmišljao o napuštanju hrvatske reprezentacije da je na snazi takva odredba o naknadama najuspješnijih sportaša. Ovaj, ali i čitav niz ostalih tema i problema će se naći na stolu ovog vijeća za sport i uvjeren sam uz punu potporu Vlade, predsjednice Vlade i njenih suradnika, ministarstva, ali i svih nas u Saboru, da ćemo iznaći najbolja i najkvalitetnija rješenja problema koji zaista opterećuju sport u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala. Dvije replike. Prva, gospođa zastupnica Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Bukić, ja vas molim da u skladu sa nekakvom sportskom etikom ne zloupotrebljavate i ne izvrćete ono što sam ovdje rekla. Dakle, govoreći o važnosti rekreativnog sporta za poboljšanje zdravstvenog stanja pojedinaca pa onda i nacije koje se događaju u jednoj masovnoj sferi, kao usporedbu sam upotrijebila da zapravo većina profesionalnih sportaša koji se ozbiljno bave sportom imaju ozbiljni zdravstveni problem Nacionalnog, predložene predsjednice Nacionalnog vijeća za šport pa nadalje. Drugo, iako se mogu složiti sa većim dijelom sa većim dijelom vaše diskusije i potpisati je, ja se nadam da ste svjesni zapravo onoga što ste izgovorili. Vi ste rekli da financiranje vaterpolo saveza ovisi zapravo o vašem angažmanu u politici i onoga hoćete li ili nećete li kao saborski zastupnik uspjeti nešto napraviti. Time zapravo ste opovrgnuli početnu tezu s kojom ste počeli, a to je zapravo one zahvale gdje kažete da se jako puno čini, da zapravo dobro funkcionira da sustav uopće ne funkcionira posebno ne ako je ovisan o politici i politički podobnim angažiranim pojedincima. Zahvaljujem. kako većina vrhunskih sportaša ima ozbiljnih zdravstvenih problema što je apsolutno, apsolutno netočno i ne znam odakle vam takav podatak. I ponovo na neki način, na jedan ružan način govorite o opće vrhunskim sportašima, odnosno o bavljenjem vrhunskim sportom što je lokomotiva bavljenja svih sportova i svi ti mladi ljudi koji uopće se bave sportom upravo se bave zbog vrhunskog sporta i dokaz tome vam je koliko je novih klinaca nakon uspjeha Hrvatske rukometne reprezentacije, primjerice koliko se stotina tisuća djece počne baviti rukometom, koliko nakon nekakvog rezultata naslova prvaka svijeta se novih klinaca počne baviti s vaterpolom itd. Prema tome, vrhunski sport je usko vezan sa masovnim sportom, sa sportom mladih koji moraju imati svoje uzore u sportovima kojima se bave. Ja sam ovdje naveo na jednom osobnom izlaganju problem koji je prisutan u sportu. Nije nikakva kontradikcija. Znači nismo zadovoljni sa sustavom financiranja sporta. Na žalost ovisi o snalaženju pojedinaca. I nacionalni savezi mislim da se apsolutno treba odvojiti financiranje nacionalnih saveza od financiranja klubova, jer to su sasma dvije različite priče i mislim da to Nacionalno vijeće zaista ima jedan velik posao dovesti sve to u jedan red i napraviti jedan sustav u kojem će se točno znati tko i na koji način financira nacionalne saveze, klubove, rekreativni sport itd. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Druga replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bukvić, rekli ste da ste očekivali da ćemo reći više u prilogu i o značaju nacionalnog vijeća. Ja vas želim samo podsjetiti da smo to učinili prije pune četiri godine žestoko podržali ovaj zakon. Zato nam je itekako krivo da ga četiri godine nismo u cijelosti provodili, znate. Meni je to stvarno jako krivo i nemojte mi zamjeriti što sam na atipičan način nastupio. To je samo zato da kažem da mi ovdje kao ljudi koji donosimo zakone bi trebali biti prvi koji se trebamo zalagati i za njihovu implementaciju i za njihovo provođenje. Samo to. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Perica Bukić. Naravno da nije sporno da bi mi svi htjeli da je to bilo prije. Ministar Fuchs je dao svoje obrazloženje, mislim ažurno reagirao od kad je on ministar. Međutim, ja sam upravo rekao svoju kritiku što u tri izlaganja vas, mojih kolega jedina, glavna tema je bilo kašnjenje ovog prijedloga donošenja odabira članova Nacionalnog vijeća za šport. Puno manje onaj drugi dio koji ja zaista mislim da bi trebao svima nama ući u

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predlagatelj, kolegice i kolege. Pa pomno sam slušao raspravu o ovoj točki dnevnog reda i imenovanju predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za šport, športskog vijeća kako hoćemo nazvati. I drago mi je da kolege koji su vrhunski športaši kao što je kolega Bukić, tu je i kolega Vedran Rožić i ostali športaši danas u Hrvatskom saboru žele iznijeti važnost ovog Vijeća koje se imenuje danas, koje ćemo za koji dan, vjerojatno u petak i imenovati. Želim ovom prigodom reći da ponekad kod nas se dogodi da, dakako da je demokratski i dozvoljeno u Hrvatskom saboru javiti se za riječ i govoriti o svim točkama i raspravljati i predlagati itd. Ali se ponekad pobrkaju lončići pa o ratu govori onaj koji nikad u njemu nije participirao i o nekim bitnim stvarima, a također i o športu koji malo slabije poznaju tu granu o njemu govore. Nešto ću iskazati što nije izrečeno od mojih prethodnika, a to je da prilikom imenovanja vijeća za šport sukladno članku 91. stavka 4. Zakona Hrvatski sabor imenuje svih 12 članova na način da će ždrijebom odlučiti koji će članovi od njih 6 imati mandat na dvije, odnosno na 4 godine. Mislim da to nije izrečeno ovdje u raspravama. Slijedom navedenog ovo ćemo ponoviti da je za predsjednicu Vijeća predložena Danira Nakić. U jednom tekstu je Bilić, u jednom Nakić. Ali nije bitno. Znamo o kome se radi, o istaknutoj hrvatskoj športašici iz košarkaškog sporta, a za članove Vijeća predlažu se: Marija Anzulović, Damir Poljak, Gordan Kožulj, Ratko Rudić, Valentin Barišić i Zoran Primorac. Na temelju javnog poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa također sukladno članku 4. Zakona predložili su: Hrvatski olimpijski odbor predložio je Ratka Kovačića. Hrvatski športski savez gluhih predložio je gospodina Slavka Podgorelca. Kineziološki fakultet u Zagrebu predložio je prof. dr. Damjana Milanovića, a Hrvatski olimpijski odbor Zlatka Matešu, Antuna Vrdoljaka i istaknutog športaša Slavka Golužu. Ja želim samo reći kada se pogledaju sva ta imena da je odabir po meni izuzetno kvalitetan i dobar ne samo kad se tiče predsjednice kao što je ovdje u životopisu i predlagač istaknuo, nego su ovdje participirani bivši športaši, športski pedagozi i dakako kad se tiče znanosti a tu vidim u osobama prof. dr. Valentina Barišića i profesora doktora Dragana Milanovića, koji su djelatnici Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, i dakako profesor Milanović da je bio prorektor zagrebačkog sveučilišta koji su svoje životne pozive posvetili športu, športašima i znanosti o športu ja bih otprilike tako rekao, mislim da je to dobar način kako sam ih ovdje participirao. Dame i gospodo, ja u cijelosti podržavam ovaj prijedlog i želim puno uspjeha u radu Nacionalnom vijeću za šport i dakako da to naš šport koji je u danima stvaranja Republike Hrvatske, a i nakon toga u jednom dobrom svijetlu i ozračju prezentirao Republiku Hrvatsku diljem Europe i svijeta. I neka, želim uspjeha u radu. Hvala Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici Vlade, kolege zastupnici i zastupnice. Pa evo kao bivšem sportašu, isto kao i mom kolegi je drago i na neki način možemo biti i zadovoljni iako možda sa malim zakašnjenjem i pozdraviti ovu odluku o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za šport. Naime, to vijeće će imati prilično velike ovlasti, jer će se napokon na jednom mjestu kao što su se i okupili svi predstavnici i olimpijskog odbora i fakulteta, na jednom mjestu će se naći svi relevantni sudionici u hrvatskom športu i kako je kolega prethodno spomenuo to Nacionalno vijeće će imati jedan zadatak da bi se napokon riješilo što je iznimno važno za sport i za sve sportaše financiranje hrvatskoga športa, jer u ovom proteklom razdoblju svi ovi rezultati koji postižu i klubovi i pojedinačni natjecatelji i reprezentacije ja mislim da je to jedna uzrok više velikoga talenta hrvatskih sportaša, nego šta je to sama organizacija svih naših športskih saveza i olimpijskog odbora. Normalno ne podcjenjujem njihov rad, nego je iznimno važno kako je kolega Bukić spomenuo sustavno riješiti financiranje hrvatskoga športa. Jer evo vidimo naročito sada će se to vidjeti u ovim kriznim recesijskim vremenima, gdje će i funkcioniranje i natjecanje pojedinih liga doći u pitanje. I ja mislim da će upravo ovo Nacionalno vijeće potaknuti to pitanje i da bi se financiranje športa reguliralo i kroz državni proračun. Jer bavljenje športom, bilo amaterskim ili profesionalnim iznimno je važno za zdravlje cijele nacije, i žao mi je što je kolegica Lugarić otišla, da je na taj način što je kolega prije spomenuo da vrhunski šport proizvodi invalide u našemu društvu. Bavljenje športom i amaterskim i vrhunskim nosi u sebi normalno rizike i po zdravlje tih športaša, međutim kad bi se pogledalo u postotcima vidjelo bi se daleko, daleko da je veći postotak invaliditeta kod ljudi koji se nikada nisu bavili športom, nego oni koji su se bavili aktivnim športom, a naročito u profesionalnom športu. Evo i na kraju bih još jednom dao punu potporu osnivanju ovog Nacionalnog odbora. Ja vjerujem da će i ova imena koja su svi eminentni sudionici u športu, u posljednjih 20 godina, da će biti jamstvo da će nakon ovog osnivanja i šport imati još značajniju ulogu u našemu društvu i da će napokon financiranje hrvatskog športa biti još više zastupljeno kada se bude donosio idući državni proračun. Hvala. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Osobno bih volila da puno nas više raspravlja i o temi kao što je sport, bez obzira da li se sportom osobnom bavimo ili ne, bez obzira da li smo nekad bili u profesionalnom sportu ili imamo prilike raditi u okviru amaterskog bavljenja sportom, i tu se ne bih složila sa kolegom Đurđevićem da ispada da o sportu, pa i onda i o drugim temama bi trebali govoriti samo oni koji se jako razumiju u to, odnosno koji su se eventualno time bavili ili se još uvijek bave. Odmah na početku želim ovako reći. Nacionalno vijeće koje će ovaj Sabor izabrati na čelu sa predsjednicom neće puno promijeniti ili da kažem neće ništa promijeniti, ako mi danas ne dobijemo odgovor od nadležnog ministarstva da li je Nacionalni program športa u pripremi, jer Nacionalni program nije u domeni zadaća i izrade Nacionalnog vijeća. Ono samo daje mišljenje na taj Nacionalni program koji bi onda mi ovdje u Hrvatskom saboru trebali usvojiti. Ja stvarno ne želim živjeti u iluziji da ćemo nakon što izaberemo Nacionalno vijeće praktički riješiti sve nagomilane probleme koji tište i područje sporta. I kolega Bukić, i ja bih gotovo u cijelosti potpisala vašu raspravu. Vi ste uredno naveli sve probleme koje danas imamo u sportu u našem društvu i to zbog neodgovornosti, aljkavosti, stavljanja sporta ja bih rekla onako u zapećak, negdje sa strane. To je nešto čime se u ovoj Hrvatskoj Vlada nije bavila. I kad spominjete predsjednicu Vlade, ali ja bih htjela podsjetiti sve nas da je ta predsjednica Vlade, gospođa Kosor, do prije godinu, malo manje dana, bila potpredsjednica Vlade zadužena za društvene To znači, ja bih ovako rekla, u njenom portfelju je bilo i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa pa onda ja postavljam ovim pitanje i sadašnjoj predsjednici Vlade kako to da 3,5 godine čekamo ovaj prijedlog Nacionalnog vijeća? A isto tako postavljam pitanje koliko ćemo još čekati i prijedlog Nacionalnog programa športa koji bi trebao doći doći u ove saborske klupe? U pravu ste kolega, sustav kad je sport u pitanju ne funkcionira. Previše je politike upleteno i u sport, u različite sportske grane. I onda zavisno o tome na kojoj ste poziciji ili koje političare poznajete ili koje političare imate u svojim nekakvim upravnim odborima i ne znam što, zavisno od toga ste mogli eventualno očekivati i određene novce iz državne blagajne. Da ne spominjem sad ovdje da se potpuno netransparentno financiralo sport, odnosno različite grane sporta pa je po nahođenju su naša, između ostalog i javna državna poduzeća, financirala i davala ogromne novce ne samo za pojedine reprezentacije nego i za pojedine klubove. A mi koji se bavimo amaterskim sportom mogli bismo ovdje ispričati priču o tome kako i na koji način danas preživljavaju pojedini klubovi, još pogotovo kada se radi o sportu o kojem se gotovo pa ništa ne zna u Hrvatskoj, recimo kao što je ženski nogomet u odnosu na jedan muški nogomet. Ovim izglasavanjem sastava Nacionalnog vijeća apsolutno se u Hrvatskoj ništa neće promijeniti. I kada govorimo o sastavu Nacionalnog vijeća naravno nisam ni očekivala da će Vlada navesti razloge zbog kojih 3,5 godine čeka da dođe sa prijedlogom sastava Nacionalnog vijeća. I ja ću dati primjedbu i reći, kolege zastupnice i zastupnici, da bi bilo vrijeme da Vlada, a onda i ovaj Hrvatski sabor u praksi primjenjuje zakone koje izglasava. Ako smo u Zakonu o ravnopravnosti spolova rekli da niti u jednom tijelu koje se imenuje ne smije biti manje od 40% jednog, odnosno drugog spola, onda ne vidim razloga zbog čega ponovno i danas gotovo 2 godine nakon što smo donijeli novi Zakon o ravnopravnosti spolova mi dobivamo ovakav prijedlog. To što sad govorim ne umanjuje veličinu važnosti postignuća svake od ove osobe ponaosob koje su predložene u ovo Nacionalno vijeće jer je svaka od njih na svoj način vrhunski, dali vrhunski doprinos u pojedinim granama sporta. Ali gospodine potpredsjedniče sjećam se ja kad ste vi bili predsjednik bili predsjednik Sabora u prošlom mandatu, pa ću podsjetiti veliku većinu vas da smo u jednom slučaju i vratili natrag Vladi prijedlog Nacionalnog vijeća za zdravstvo kada smo se složili svi zajedno da se ne može tolerirati da u takvom jednom Nacionalnom vijeću nema uključeno dovoljan, makar približno jednak broj žena i muškaraca. I inače kad se govori o ženama u sportu to je jedna posebna priča. Unazad negdje godinu i pol dana pri Hrvatskom olimpijskom odboru formirana je posebna Komisija za sport žena. Nažalost ja bih rekla da ukupna odnosno percepcija žena koje se bave sportom i u Hrvatskoj nije baš blistava. Uostalom pročitajte si svi skupa, ja vjerujem da većina vas i jeste, izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja je zorno pokazala na koji način i kako između ostalog npr., mediji tretiraju problematiku žena u sportu. Inače, kad smo kod medija, želim spomenuti javnu televiziju. Smatram da je apsolutno nedopustivo potpuno ignoriranje, a favoriziranje samo pojedinih sportova. I još jedanput ću ovdje napomenuti i problematiku reklama koje se odnose na pivo i koje se vežu uz pojedine sportove. O tome sam govorila kad smo ovdje imali raspravu o Zakonu o suzbijanju nereda na sportskim stadionima. Zaključit ću svoju raspravu, nažalost znam da neće nitko odgovarati zato što 3,5 godine nismo u stanju provesti ključne, ja bih rekla, dijelove Zakona o športu, a to je imenovanje Nacionalnog vijeća za sport, odnosno prijedlog i usvajanje Nacionalnog programa za sport. Ali možda ćemo makar dobiti nekakvo suvislo objašnjenje suvislo objašnjenje vjerujući dakle da ćemo ubrzo imati prilike u Saboru raspravljati i o pozitivnim nekim stvarima i prijedlozima kada se tiču sporta, a ne samo onda kada se radi o neredima. Hvala lijepa. Hvala. 2 replike. Prva, gospodin zastupnik Vedran Rožić. **Rožić, Vedran (HDZ)** Pa evo u svojem odgovoru ne bih se složio sa kolegicom Sobol da politika treba biti izvan sporta. Naprotiv, mišljenja sam da politika mora biti što više uključena u šport, u športske saveze jer to smo vidjeli evo posljednjih 20 godina, nastanku naše države da je politika itekako imala utjecaja i u športske saveze i u organizaciji samoga športa u našoj državi. Možda u nekom razdoblju, ne bih sad želio spominjati godine kada je bilo na neki način politički odlučeno da se politika makne iz športa, da su onda počeli i problemi u pojedinim sportovima. sportovima. Tako sam mišljenja da politika mora biti uključena u športu i u Olimpijskom odboru i u savezima, a najviše mora biti uključena kroz naše rasprave gdje bi se, kako sam i u svojoj raspravi spomenuo, gdje bi se svi skupa izborili da u državnom proračunu bude što više novca za šport. uostalom i samo bavljenje sa športom bilo i nas u Saboru javnost itekako prati tako da mi svojim bavljenjem športom šaljemo poruku javnošću i praktički možemo i određene nove športske grane promovirati u hrvatskom društvu. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Kolega Rožić pa svjesna sam ja toga da mi ne možemo politiku skroz izbaciti iz sporta, ali negativan utjecaj politike kao što se to danas pokazuje i putem toga favoriziranje samo određenih sportova smatram da je nedopustivo i da kao društvo ne možemo dopustiti. Jer to se onda vidi kroz različite kanale financiranja kroz izgradnju sportskih građevina koje kasnije svi plaćamo njihove minuse a onda ustanovimo da neki drugi sport nema baš adekvatnih uvjeta da održi europsko prvenstvo ako se ne varam, jel tako sada sam se sjetila pitanje Arene u Zagrebu, ali i bilo koje dvorane koja je izgrađena za potrebe rukometnog prvenstva. razno raznim kanalima i ono što se kaže tko je viši, taj će imati veći utjecaj pa će na svoj nekakav način progurati i favorizirati određeni sadržaj, potpuno zanemaruje i potpuno zaboravlja jedna osnovna činjenica od koje smo možda trebali danas možda i više svi skupa govoriti, a to je, koliko se uopće građana u Hrvatskoj bavi sportom u rekreativnom smislu? Ili ćemo i dalje ostati na tome da se sporta uglavnom sjetimo manje više s proljetnim danima, kada počnemo razmišljati kakvi ćemo biti ljetu koje slijedi, što smatram da je apsolutno nedopustivo. Hvala. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolegice Sobol izrazili ste nadu da ćete dobiti suvislo obrazloženje zašto tek sada. Imam ga. 30 prosinca prošle godine Vlada na moje pitanje, zašto do 6. travnja 2007. Saboru nije preložen nacionalni program odgovara, ali doista je suvislo obrazloženje, citirat ću: "Slijedom navedenog nacionalni program športa je definiran kao dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja športa u Republici Hrvatskoj, aktivnosti potrebe za provedbu, ciljevi, zadaće, određuje nositelje razvoja, te mjere kontrole njegove provedbe". Zašto ga nema? Pazite sada: "Razlog trajanja procesa izrade Nacionalnog programa za šport može se naći u činjenici kako je riječ o izuzetno kompleksnom dokumentu od velike važnosti za razvoj športa u REpublici Hrvatskoj u kojem sudjeluju veliki broj sudionika od državnih tijela do sportskih saveza, Nacionalnih sportskih saveza, te Hrvatskog olimpijskog odbora". Suvislo obrazloženje zašto program nisu napisali se može naći ili morate zajedno sa mnom tražiti u činjenici kako se radi o veoma izuzetno kompleksnom dokumentu. Kolega Lesar, pročitali ste odgovor koji ste dobili od ministarstva, nažalost ja ću ovako reći i vama i meni a i svima je jasno da činjenica nije u tome što je to vrlo kompleksan program, jer u ovoj državi ima iks drugih kompleksnih programa, neki su od njih ipak izrađeni na vrijeme. Ja ću samo još jedanput podcrtati smatram da je to zbog neodgovornosti nadležnog ministarstva, ali i Vlade u cjelini što zakone koje smo mi ovdje usvoji, rokove koje smo si zadali, odnosno koje si je Vlada da ispravim sama zadala kroz prijedlog Zakona o športu ne poštuje i nije u stanju ispoštovati. Završni osvrt državna tajnica Dijana Vican. Izvolite. **Vican, Poštivanja zakona je na cijeni u svim demokratskim zemljama i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u složenosti istinski složenosti svih poslova došlo do toga stupnja. I nisam ni malo u svom izvješću krila, pa mogu samu sebe ponoviti da je već 2007. godine raspisalo javni poziv jer je znalo čitati članke u zakonu jer je znalo koji posao ih čeka, događaji koji su bili u izboru kandidata, odustajanju kandidata, mijenjanju radnih mjesta tih kandidata, nismo krivi. Ono čemu se težilo i što bi zapravo poduprli upravo u tom demokratskom zrenju i ne samo poštivanju zakona, po čitanju i po datumima i po vremenicima koji su dati, nego ćemo ustrojavati i dalje da se ovakve stvari donose konsenzusom. Prema tome, da ne podsjećam da su članovi koji su predloženi dolaze iz različitih športova, da Pravilnik koji treba napraviti, treba napraviti na temelju 84 različita športa itd. Istraživanja su i pokazala gdje imate razlike veće da se te razlike polako moraju smanjivati jer može biti razlika u mišljenjima, u samim misijama, u ciljevima i kritiku tu uzimamo ali i opravdanje koje sam odmah u početku rekla iznosim ponovno. Što se tiče izbora žena, prijava kandidata, odnosno kandidatkinja za predsjednicu i 6 članova prvog saziva Nacionalno viječe za šport imali smo 26 prijava. Od tih 26 prijava su tri žene. Znači izbor je napravljen na najbolji mogući način. Kada će Vlada predložiti nacionalni program športa? Odgovaram da je nacionalni program športa u pripremi, a bit će dostavljen kada ovo nacionalno vijeće za koje se nadamo da ćete ga poduprijeti dade svoje mišljenje na prijedlog nacionalnog programa programa športa. Hvala vam lijepa. Netočno je navod da se nije moglo učiniti ništa kada je u pitanju broj žena. Ali gospođo državna tajnice, Zakon o ravnopravnosti spolova poznaje nešto što se zove posebne mjere koje služe upravo kao instrument pa onda i Vladi. I to Vlada i sva nadležna ministarstva bi trebala dobro znati da mogu intervenirati u određene prijedloge dok se određeni zakoni ne ispoštuju. Zahvaljujem. Hvala. Zaključujem raspravu.